Несъмнено дебатът за туризма е от изключително значение. Все пак туризмът дава около 13% от брутния вътрешен продукт в българската икономика. Несъмнено тук се говори за възможностите и за неосъществения потенциал и по отношение на минералните извори. Стана ясно, че ние сме на второ място след Исландия по наличие на минерални извори, но, за съжаление, не сме развили СПА туризма и не сме развили възможностите, свързани с минералните води. Имаме сериозни проблеми и с кадрите, за това също се говори. Имаме сериозни проблеми с ясна и отчетлива стратегия за туризма, която да е свързана и с регионите, и с общините, макар че в теоретичен порядък изглежда, че се правят усилия. На практика мога да кажа, че не виждам нищо да свържем морския туризъм с вътрешността на страната или зимния туризъм с вътрешността на страната. Спомням си, че в битността си на кмет полагахме усилия да убедим Министерството на туризма, че след една седмица на морето е възможно да има турове, например по линията на Руско-турската война – с посещение на Стара Загора, на Шипка, на Плевен. Подобни усилия заслужават внимание. Аз искам да Ви попитам: какво правите, за да гарантираме един комплексен туристически продукт? За съжаление, в България няма комплексен туристически продукт и трябва да се положат значими усилия в тази посока. От друга страна, пандемията наложи друг стил на осъществяване на туризъм и друг начин на живот. Надявам се скоро да се справим с пандемията, но в същото време бих искал да знам: какво правим, за да преминем от мегатуризъм, ако мога така да се изразя, в тези големи туристически комплекси и хотели към туризма с малки семейни хотели, със стаи за гости? И съвсем на финала, според мен е необходимо да се работи усилено за всесезонност на услугата, затова бих искал да Ви попитам: какво предприемате по отношение на маркетиране на комплексния туристически продукт за гарантиране на тази полисезонност на услугата? Благодаря. Благодаря Ви. Заповядайте.

Като цяло морският туризъм генерира 70% през последните близо 20 години от посетителите в дестинация България, включително от страна на чужденците и на българския турист. Това е една природна даденост, природен ресурс, който ние по-скоро трябва да продължим да експлоатираме устойчиво, за да има по-нататъшна перспектива за неговото развитие. Паралелно с това, мога да Ви уверя, че през последните години, включително и в Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма, не само концептуално, а в действителност и с плановете, които са разработени, които се провеждат, този, който включително ние актуализирахме за втората половина на 2021 г. и предвиждаме да бъде в основата на Националния план за маркетинг и реклама за 2022 г., стои именно виждането и разбирането, че България трябва да бъде и е в момента като дестинация за целогодишен туризъм. Има обаче по-скоро една друга особеност, която всъщност Вие засегнахте, а това е, че, когато говорим за морски туризъм, да бъдат предлагани и такива туристически пакети, такива възможности, които да комбинират морския туризъм, пък на 100 км могат да отидат дори и на скално катерене в Сливен, разбира се, могат да посетят минерални извори и да ползват и балнео-, и СПА туризъм в южните части на страната или въобще навсякъде в България. От тази гледна точка маркетинговата политика, която ние сме заложили и в момента изпълняваме, и която се отнася както до дейности на българския пазар, така и на международните пазари, е свързана точно с това – да се предлага от туроператорите. Това държавата го прави и ги насърчава, тъй като има разработени маршрути за СПА туризъм, има разработени винени маршрути, а както днес имах възможност да споделя, и то с много голямо удовлетворение, че ние успяхме да приключим маркетинговите стратегии за деветте туристически района. Ако имате възможност да погледнете тяхната същност, Вие ще разберете, че там, освен че всеки туристически район е изведен – неговата специфичност, неговата уникалност, за да може да се обособи бранд на съответния туристически район. Паралелно с това, преобладаващата част от туристическите продукти, които се предлагат и с които ние се стремим да насърчим туроператорите да разработват такива туристически пакети, именно, предлагащи комбиниран туризъм. Разбира се, и ски туризмът е един от най добрите ни туристически продукти, но той е изключително благоприятно комбиниран точно със СПА туризма, включително и с балнеотуризма, макар че той има по-лечебен ефект. От тази гледна точка трудно ми е да кажа дали трябва да говорим за от мега- към минитуризъм, по-скоро би могло да си насочим вниманието и ние го правим от масов туризъм към туризъм, подпомагащ развитието на вътрешността на страната, имам предвид от икономическа гледна точка. Ето защо в последните две три години много активно се наблюдава още една тенденция, която аз считам, че е с много положителен резултат. Това са така наречените места, в които, освен че се извършва коуъркинг дейности, това са Чепеларе, Банско, паралелно с това те те имат и един много широк – това е споделената икономика, която има много широко въздействие върху местните общности. И вече туроператорите предлагат на хората, които са заети, това са местни и преобладаващата част даже са чуждестранни предприемачи, на които им се предлагат точно такива комбинирани туристически пакети, които пък дават възможност да има един социален ефект – икономически, разбира се, върху местното население. Така че мога да Ви уверя, че стратегията, която в момента залагаме в Националния план за маркетинг за маркетинг и реклама за следващата година, както и за деветте конкретни туристически района, за които Ви казах, че сме обособили – и това трябва да стане, разбира се, с изменение в Закона – и предвиждаме и конкретен целеви бюджет,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Министър, разбира се, както и в първия си въпрос, адресирах много от стратегическите дейности и цели, за които говорим, а за реализирането им е необходим редовен кабинет, необходимо е действащо Народно събрание, за да може да ги уплътни там, където нормативната уредба го изисква. Но все пак можем да дискутираме по тези въпроси и в този формат. Като цяло, както знаем, Европа е водеща дестинация и е нормално Европейският съюз да има някаква координация по тези въпроси и да взима съответните решения, и то да ги взема навреме. Освен това към Европейския парламент, както знаем, се създаде специална работна група, която включва 18 депутати от различните европейски семейства. Тоест за нормалната координация тук е необходим не само редовно действащ кабинет, но е необходим и контакт с тези европейски семейства, и присъствие на тези европейски семейства, а такова силно присъствие, както добре знаем, отдавна има „Движението за права и свободи“. Но това, което излиза и като препоръки както на базата на техните действия, познавайки ги добре, така и на анализите, които правим в страната, включително и в Института за икономика и политики, можем да набележим четири основни направления за тези препоръки. Първото вече го дискутирахме, а именно задължителното включване на туризма в националните планове за възстановяване. Второто, да се конкретизира бюджетна линия по линия на Многогодишната финансова рамка, която е конкретно за туризма, както и национални програми или части от програми да се разработи Стратегия за устойчив туризъм на ниво Европейски съюз, включително обаче с необходимото финансиране и изпълнимите цели и приоритети, както и механизъм за управление на кризи в туризма отново със съответната координация на национално ниво и съответното финансово обезпечаване. Въпросът ми е: как гледате на подобни възможни направления за развитие, препоръките, как оценявате и доколко провеждате в момента срещи на ниво Европейски съюз и как оценявате координацията по отношение на туризма в това отношение? Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми доцент Чобанов, благодаря за този въпрос. Първо, бих желала да кажа, че аз познавам Вашия анализ

го познавам наистина в детайли, защото Вие само сега го споменахте. Това, което обаче мога да кажа и бих желала да кажа, е, че далече преди да заема място в този кабинет аз самата работя в редица структури на Европейския съюз по редица програми и в много тясно сътрудничество с тези политики, които Вие излагате. В тези политики има една стратегическа насока, която именно вече в проекта на тази стратегия за възстановяване на сектора е заложена, и освен тези изражения, които Вие споменахте,

и на зеления преход, и на дигитализацията, и тя ще влезе и влиза в актуализацията на Стратегията, която правим. Паралелно с това много бих желала да кажа следното и да насърча колегите, които ще дойдат след нас, да започнат да друга насока, която е много важна. Аз съжалявам, че днес сутринта нямах възможност в първото изложение да я споделя. Знаете, уважаеми дами и господа народни представители, че в рамките на Европейския съюз в момента политиките са подчинени на пет мисии. Една от тези мисии е изключително тясно свързана с туризма и тя е в контекста на транслиране на елементите на синята икономика. За туризма тя е много важна, защото, когато говорим за когато говорим за взаимодействие между туризъм, екосистемни услуги и благосъстояние, тук вече трябва да обръщаме внимание точно на тази синя икономика. Затова трите репера, които аз ще насоча към следващите управлявания, са точно в тази посока, като включвам и синята

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Министър, преди да започна моя въпрос, ще декларирам и конфликт на интереси, тъй като повече от 25 години работя в събитийната индустрия и в конгресния туризъм. Поради тази причина смятам обаче за изключително важно за Конгресното бюро и за всички български асоциации, които работят в този бранш, да Ви задам няколко въпроса, свързани с пандемията и с всички мерки, които са за възстановяването от нея.

първото решение на Министерския съвет и на Народното събрание голяма част от конгресите и събитията в страната бяха отменени или отложени, което се случва и до днес. Голям е въпросът какви са мерките, така че да се случват на живо събития, така че не само да имаме едни 30% или 50% намаление при силна епидемиологична ситуация, а да се направят всички възможности, които правят другите европейски страни, като примерно подробно описание дали хората, които ги посещават, са ваксинирани, дали са преболедували, дали ще направят с присъствието си тест на място, тоест всички страни се опитват да възстановят индустрията, като започнат събития на живо. Това е първият ми въпрос: какви са тези мерки, ние да можем – всички асоциации, които са в страната, а това е свързано, разбира се, с целия хотелиерски бизнес и с всички зали, които са в страната? Втората част на въпроса ми е: предвиждате ли държавна субсидия за участието на българските асоциации за привличането на големи международни събития в България? Това е изключително важно, защото това е практиката в европейските страни – държавата участва при привличането на тези големи конгреси и събития, така че да прави дестинацията много по-привлекателна, от една страна, и от друга страна, да създава брутен вътрешен продукт. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА

въпросът, който извеждате, е изключително важен особено за България, в която през последните 20 години има направени особени инвестиции за развитието на конгресния и събитийния туризъм, включително включително бих могла да кажа, че вече има и магистърски програми, концентрирани точно в областта на събитийния туризъм. В рамките на нашия мандат сме провели срещи с представители, които са част от Конфедерацията на на туристическия бизнес, включително сме провели срещи и с госпожа Теодора Жилкова. Тя депозира вижданията на Асоциацията пред министъра на здравеопазването и част от тези виждания по отношение на мерките, които влязоха в Националния оперативен здравен план,

всякакви уеб събития – да, те са ефективни в някаква степен, но те всъщност не носят никакъв приход на туризма, почти не носят приход за никоя част от туристическия бизнес. Да, те могат да предоставят информация, те могат да насърчат разработването и провеждането на някакво събитие, но не само заради живата връзка по време на самото събитие, а затова, че не са ангажирани части на туристическия бизнес, както казахме – нито хотелиери, нито места за настаняване. От тази гледна точка до момента са били субсидирани фирми, за да участват в събития. Има такава практика и във финансовия план за следващата година е предвидено да има субсидиране. Много добре ми е познато – и в Австрия, и във Франция, и във Финландия, и съвсем скоро се запознах с тяхната програма за субсидиране на този тип събития, надявам се, че ще успеем да го придвижим. Следете го! Благодаря Ви. Сега преминаваме към изразяване на отношение от „Има такъв народ“. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, колеги! Уважаема министър Балтова, първо, искам да благодаря, че сте тук и давате тези отговори на живо. Бяха поставени редица въпроси, които са от съществено значение за целия туристически бранш, а на много от тях Вие дадохте конкретни отговори, с което наистина смятам, че днешната среща беше изключително полезна. С голяма част от нещата, които Вие споменахте, мога да се съглася. Позволете ми тук само да отправя една забележка по-скоро по една тема, с която малко или повече не съм изцяло съгласен. Това е темата с районирането и така наречените туристически райони. Да, чисто теоретично това звучи доста добре. По отношение на стимулирането на вътрешния пазар също звучи в някаква степен практично, но когато говорим за привличането на чуждестранни туристи и говорим за приходите, които очакваме от тях, мисля, че този модел не е чак толкова надежден. По-скоро ние трябва да се фокусираме върху точно определени приоритети и сектори, така че наистина да можем да покажем на света най-доброто, което имаме като дадености, инфраструктура и възможности за туризъм. Искам да използвам възможността да отправя един призив към Вас. Молбата ми е – предполагам, че това е изключително важно и за целия туристически бранш: нека, когато се вземат решения, които касаят туристическия сектор, сектор, първо да се обсъждат със засегнатите страни, за да не се получава ситуация като вчера, при която от една институция се дава информация, която е в ущърб на туристическия сектор, след което да излиза друга, която да опровергава тази. Знаете, че в ситуацията, в която живеем, информацията достига изключително бързо до всеки един наш партньор. В тази връзка ако можем да кажем, че вестникът може да убие банката, по същия начин това е на 100% валидно и за туристическия сектор, така че нека първо да се обсъжда и тогава да се подава информация, която е най-вече в ущърб на туристическия сектор. Благодаря. Благодаря Ви. От ГЕРБ-СДС за отношение? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Балтова, благодаря Ви за отговорите, които дадохте днес в залата. От Вашето изложение и от това, което отговорихте на повечето въпроси, виждам, че всъщност основното, което Вие сте направили и което е похвално, разбира се, е да продължите всички мерки и всички антикризисни политики, които бяха въведени от правителството на господин Бойко Борисов както по отношение на мярката 60/40, така и по отношение на 9% намаление на ДДС, на 35 евро на седалка, на държавната помощ за туроператорите, стимулите за микро- и малкия бизнес и така нататък. Виждам, че реализирате и всички събития, които бяха заложени още по мое време, когато говорим за рекламиране на страната за целеви пазари за България, като например сътрудничеството с Българо-немската камара, BUBSPA по отношение на немските здравни каси. Доста дълго време работихме по този случай. През 2019 г. подписахме споразумение, което всички от бранша подкрепиха, и се радвам, че Вие продължавате това. Същото е и по отношение на експедиентските турове и таргетираната реклама, разбира се, съобразена – и това е важно да бъде така, с новите реалности предвид пандемията от ковид по отношение на важните, както казах, целеви и перспективни пазари за страната. Това обаче, което Вие реално в рамките на два месеца сте направили, защото толкова е служебният кабинет, е да сложите логото на България на сайта на Министерския съвет и оттам да Ви изпраща на страницата на bulgariatraval.org. Не е лошо това, но по-важно беше да се замислите как редизайнът, който направихте на мярката 60/40, се отразява върху работещите в сектора и върху заетите. Основният проблем в момента, не знам дали си давате сметка, редно е да го правите, е свързано именно с липсата на персонал. Дори и след кризата няма да има кой да работи в сектора, ако не се вземат незабавни и спешни мерки и да се стимулират всички заети, държавата да стимулира всички заети, които работят в този сектор. Защото и в момента по Черноморието хотелите, които са отворили, са препълнени, но няма хора, които да работят квалифициран персонал, и натам трябва да бъде насочена Вашата енергия. Мярката 60/40 – какво ѝ променихте? Да има спад в оборота 30 – 40%, а не 20 – 30%, както Вие казахте, но това на практика, вместо да помага на бизнеса, създава възможност за злоупотреби. Защото в момента в най-силния сезон как очаквате Вие да има спад между 30 – 40% в сектор „Туризъм“, за да бъде той подпомогнат? Той всъщност има най-голяма нужда от подкрепа. Това си е направо гавра с бранша и следва да се преосмисли тази формулировка. На колегата народен представител, който се учудва защо именно аз съм инициирала това изслушване, който всъщност е и кандидатът на „Има такъв народ“ за министър на туризма в кабинета, който всички очакваме да се гласува или да не се гласува, и работейки в сектора, както твърди и се вижда в биографията му, 17 години, е редно да припомня, че от 2014 г., откакто е създадено Министерството на туризма, до 2019 г. бележим най-високи ръстове както по отношение на приходите, така и по отношение на чуждестранните туристи. 31% е ръстът от 2014-а до 2019 г. и 34% по отношение на чуждестранните туристи – първият за приходите от 2014 г. до 2019 г. И това е благодарение на усилията и координираните действия на всички мои колеги в кабинетите на премиера Борисов ведно в диалог с бранша. Тези резултати не са паднали просто така. Те са плод на много усилия, много работа и Вие много добре го знаете, защото резултатите в туризма идват след това. Важно е именно за това тук, госпожо Балтова, да планирате адекватно, защото тези, които дойдат след Вас, трябва да изпълняват това, което Вие положите като основи. Няма време, госпожо Балтова! Туристическият сектор не само търпи загуби, но е изправен на ръба на оцеляването и няма време за повече грешни решения и отменени заповеди. Докато хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите правят и невъзможното да защитят имиджа ни на безопасна туристическа дестинация, Вие, техният представител в правителството, не оправдавате доверието им в комуникация с медии, ресорни институции и външни пазари. С всяко дадено интервю Вие и останалите членове на служебния кабинет следва да излъчвате важни послания, а не противоречиви такива както към българските, така и към чуждестранните туристи, както и към хотелиерите, към туроператорите и всички заети в сектора. Отделно от това Вие днес, от тази трибуна, отново взехте страна и отново разделяте бранша. Да, всеки един е важен – както хотелиерите, така и туроператорите, така и концесионерите, така и екскурзоводите, така и ресторантьорите – извинявам се, ако изпускам някой, благодаря на всеки един, който работи в сектора и се справя в тази трудна ситуация, но Вие трябва да обединявате сектора, а не да го разделяте и да вземате страна. Вие сте министър, който трябва да защитава интересите на целия сектор. Това, на което сме свидетели в последно време,

буквално вчера станахме свидетели на смяна на заповеди. Сутринта се обявява, че ще се затваря София, след обяд вече се отменя, бизнесът е объркан, клиентите – също. За по-малко от 24 часа дърпате ръчната спирачка на цял един сектор. Призовавам Ви за адекватни мерки и действия, за да може секторът да се възстанови. Добрите намерения, които изразихте, са важни,

дали една мярка, приета във връзка с подпомагане на бизнеса в ковид кризата, е правилна, ефективна или не. По едно нещо никога не сме спорили, и то е, че туризмът наистина беше най-засегнатият сектор от ковид кризата. кризата. И точно заради това ние смятаме, че управлението на този сектор е необходимо да бъде по-смело, по отговорно и с по-голяма решителност да се вземат решенията за прилагане на съответните мерки. Госпожо Ангелкова, за съжаление, управлението на Министерството на туризма не се е променило много в положителна посока времето, когато Вие и Вашата наследничка управлявахте Министерството. Казвам го наистина със съжаление, и ще дам няколко примера за това, че се действа нерешително спрямо подпомагане на сектор „Туризъм“. Първо, ще взема отношение във връзка с отговора Ви на моя въпрос – за двойния стандарт на концесиите, за който говорих, при задаването на въпроса си. Вие, госпожо Министър, като такъв имате за задача да регламентирате взаимоотношенията между различните субекти, особено ако там се използва държавна помощ и особено ако Вие сте част от договора, от анекса към договора. В анекса не е писано, че примерно на частните лица ще им се продават плажните услуги на половин цена, а на юридическите лица, че няма ограничение. За всички е едно и трябва това да се спазва. Вие сте човекът, натоварен от държавата, да следи това да се спазва, както казах, защото сте страна по този договор. Така че аз Ви призовавам в най-бързи срокове – може би до края на тази седмица, да вземете мерки и да организирате решаването на този въпрос, защото в крайна сметка след един месец няма да има смисъл. Апелирам за по-скорошни действия от Ваша страна. Тъй като парламентарната процедура не позволява задаването на много въпроси, ще обърна внимание на нещо, което Вие казахте във Вашето експозе, че са раздадени на туроператорите, които наистина бяха най-засегнати, почти спрени да работят, 34 милиона и остават още 16 милиона. Истината е следната, госпожо Министър. Миналата година – даже преди година и половина, ние одобрихме 10 милиона помощ за туроператорите да могат те да се разплатят със своите контрагенти и клиенти, след което бяха одобрени още 51 млн. лв., които са фактически тези 34 милиона плюс 16 милиона. Това са тези 51 млн. лв., които ние тук ги бяхме подсигурили, и те трябва да се изразходват по един и същ начин. Не е нормално в средата на изразходването на тези средства да се променят правилата.

средства от страна на туроператорите и турагентите и точно заради това те още не са раздадени. Ние вярваме в това, че когато започва да се предлага и прилага една помощ, то правилата от началото до края трябва да бъдат едни и същи и е недопустимо по средата на мача да се променят правилата. И в това може би Вие се убеждавате, че сте допуснали грешка и трябва колкото е възможно по-скоро да изчистите тази грешка. Друг въпрос, който засегнахте във Вашето експозе – 3 милиона за екскурзоводите. За колегите, които не се интересуват от темата, ще Ви кажа – те са около 1400 в България, тоест 1400 семейства. Тези хора от месец март, от началото на кризата, не са работили, не са получили една…

Тези три милиона, които се обещават на екскурзоводите още от Вашата предшественичка госпожа Марияна Николова, и се търси форма, по която те да бъдат подпомогнати, защото не са юридически, а са физически лица, мисля, че беше намерена, но начинът и бързината, с която се разпределят тези средства, са изключително бавни. Точно затова Ви казах, че Вие трябва да действате по-решително, по-отговорно, защото, поставете се на мястото на тези 1400 – 1500 семейства, на които това им е единствената професия, единственият занаят и те от март, от две години не са получили една стотинка във вид на възнаграждение.

Благодаря Ви, господин Проданов. От „Демократична България“ – заповядайте. Уважаема госпожо Председател, колеги! Госпожо Балтова, първо искам да благодаря за това, че се отзовахте, присъствате в залата и отговаряте на въпроси… Забравих

Извинявам се! Отговорите бяха задоволителни, с някои от констатациите мога да се съглася, но като цяло трябва да се обърне внимание на няколко важни проблема. В момента сме свидетели на безпрецедентен процес по преквалификация на кадри, заети в туристическия бранш, които се ориентират към други дейности. Това минира

ако преди сме страдали от проблема с емиграцията на кадрите в чужбина, сега в момента ние забелязваме как много квалифицирани кадри просто сменят отрасъла, в който да се развиват. Този процес може да бъде спрян единствено с навременна държавна подкрепа, защото когато един бизнес е в криза, е изключително

и дойде закъсняла, тогава става безпредметна. В този смисъл част от проблемите се състоят във факта, че голяма част от държавната подкрепа идва късно. Много от фирмите отговарят на изискванията кандидатствали са, одобрени са за съответната помощ, след което следва много дълго чакане тези средства да постъпят. Разбира се, доколко това зависи от Министерството на туризма Вие ще прецените как да комуникирате с Министерството на финансите и с Министерството на икономиката. И отново, както беше казано и по-рано, аз призовавам за по разширен диалог с браншовите организации, защото там проблемите се появяват първи по време и трябва да бъдат обсъждани. Няма да губя повече от времето. Благодаря Ви за отделеното внимание. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Министър, аз искам да Ви благодаря за активното и експертно участие в дискусията. Както сами обаче се уверяваме и от въпросите, и от отговорите, и от проблемите, които остават неразрешени, за да има адекватна реакция към тези проблеми, е необходим редовен кабинет и е необходим работещ парламент. Да видим кога ще успеем да го постигнем. Разбира да гледаме напред към процесите и да се създадат необходимите условия, от една страна, за оцеляване на туристическата екосистема, за възстановяването ѝ до нива поне близки до ситуацията, която имахме преди кризата, да кажем преди 2019 г. – преди пандемията, колкото и към момента това да изглежда трудно постижимо, и за средносрочното развитие на самата екосистема, включително и извършване на двойния преход, свързан с дигитализацията и Зелената сделка, които дават много възможности за самата туристическа екосистема. Разбира се, не на последно място по посочване, но на първо място по важност е създаването и подготовката на кадри, които са необходими както за продължаване на текущите процеси, така и за активното включване в тези процеси на дигитализация на самия отрасъл. Необходимо е да се обърне внимание и на събиране на статистическата информация, в която, както казах, има сериозни разминавания. Тези методи, които се ползват – самото изследване, което се занимава с броя на чуждестранните туристи, които посещават България, и разходите, които правят, е остаряло и трябва да бъде осъвременено, за да не се разминават сметките с други конкретни статистически данни и набори от данни, за да може само на базата на една информация, която е с високо качество, да се вземат обосновани решения, включително и за провеждането на политиката в този сектор. Нормално е поради пандемията да се променят и потребителските предпочитания – ние трябва да сме подготвени и да предложим адекватен и безопасен продукт, който ще отговаря на тези предпочитания и в бъдеще. Възможности за персонализиране, да кажем, на маршрутите, възползвани от потенциала на отделните региони и дестинации, тъй като туризмът е много важен за тяхното развитие. Дигитализацията дава възможности за визуализиране на богатството на отделните региони, за интереса към конкретни обекти от историческото наследство – културни забележителности, индустриални дори и други местни забележителности, за събиране на информация и големи бази данни, които да позволят създаване на профили за търсене и предлагане на този туристически продукт, по доброто съчетаване на тези профили и съответно повишаване на икономическата ефективност. Благодаря Ви.

задавам въпроса: дали да бъда премерен в изказването си, тъй като когато говорим за туризъм, трябва винаги да сме внимателни? Във всяка държава със сигурност има два вида икономика и това са селското стопанство и туризмът. И както казват много колеги – чуждестранни туроператори, когато говорите за туризма, ако не знаете как да го рекламирате, поне внимавайте, за да не му вредите. В този ред на мисли изслушах позициите на всички колеги от различните парламентарно представени партии – някои от тях си позволиха да Ви критикуват, други Ви дадоха насока. Това, което е същността на целия дебат и може би малките упреци, които трябва да отправим, са, че туристическият бранш очакваше много по-твърда позиция при встъпването във Вашия мандат. Подчертавам, че Вие в моите очи сте един експерт, защото втори път заемате тази позиция. Знам, че винаги сте търсили балансирания диалог между всички неправителствени организации, както и малкото време, с което разполагате, за да направите възможно този бранш да функционира, но самият факт, че браншът отвън очакваше при встъпване във Вашата позиция да бъдете по-твърда – посочвайки проблемите в бранша, изправяйки се срещу нередностите, които са натрупани във времето назад, може би обуславят очакванията. За жалост, в целия дебат не чухме конкретни цифри, освен за мерките, които бяха силно тиражирани във времето назад – това, което на практика държавата може да направи. Госпожа Ангелкова каза, че те са продължение на взетите решения във времето назад. Не знам дали Ви направи впечатление, че целият този дебат, ако говорим за стратегическото развитие на туризма, минава през наистина маркетинговата стратегия, през повече отделяне на средства от страна на държавата? Именно тук е моментът и ненапразно беше въпросът ми по отношение актуализацията на бюджета и бюджет 2022 г. – да проявите твърдост, ако имате тази възможност, или колегите, които ще застъпят след Вас, именно за увеличаването на този бюджет – не само увеличаването на бюджета, когато се говори като себестойност, а как той ще бъде разпределен. Ако сте обърнали внимание, в изказванията в залата веднъж се повдигна въпросът за дигитализация и маркетинг, веднъж се повдигна въпросът за субсидиране. Повдигнахме въпроса за субсидирането на ОУТР-тата и точно когато говорим за една по висока себестойност в бюджетирането на Министерството на туризма, то трябва да бъде с много ясна конкретика по какъв начин ще бъдат разпределени парите. Наистина пропуснах да спомена и субсидирането на туроператорите и турагентите. На практика

Осъзнавам, че когато говорим за масов туризъм, за летен, за зимен туризъм в много голяма част от страната – точно такъв въпрос повдигна господин Зеленогорски, те просто се вълнуват как ще се развие всеки един техен туристически район. Тоест когато говорим за туризъм, ние не говорим само за хотелиери и ресторантьори, туроператори, турагенти и анимациите. Трябва да си даваме ясна сметка, че когато говорим за 12 – 14% от брутния вътрешен продукт и като експортен продукт, това не са само хотелите само хотелите и ресторантите, които изброих, а говорим за хилядите семейства, които са пряко ангажирани. Ако говорим от трибуната на Народното събрание, че ние наистина трябва да преизчислим пенсиите, че трябва да имаме повече социална насоченост за възстановяване на работните места, за субсидиране на малките фирми, нека да не забравяме, че именно този е отрасълът, който дава огромни възможности именно на тези малки фирми, дори на тези, които работят косвено в сферата на туризма. Затова моля Ви само няколко препоръки в края: изключителна твърдост по отношение на увеличаването на бюджета на Министерството на туризма, който смятам, че в годините назад беше силно подценен; не пропускайте наистина за статута на националните курорти – нещо, което в годините назад от трибуната на Народното събрание, от действащи вицепремиери се стигна дотам, че туризмът да има само негативни сигнали зад граница и то именно за такива неразрешени проблеми. Наистина се радвам, че ОУТР-то не е на заден план – това, което беше в концепцията. Чух, че ще има повече субсидиране в тази посока, защото ако трябва да бъда откровен, до момента то беше нулево. Нулево и това само по себе си стана така, че създаде едни мъртвородени организации, които трябваше да тласнат трябваше да тласнат именно туристическите региони със своите дадености. Другото, което със сигурност не се повдигна в тази зала, защото може би нямате тази възможност, е преразглеждането на Закона за туризма.

Благодаря Ви, господин Табаков. С това приключихме с днешното изслушване и с тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата точка от дневния ред:

следния: „Проект! РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на защитената територия „Колокита“ в полуостров „Буджака“, попадащ в териториалния обхват на община Созопол Неотдавна излезе информация в медиите, според която в последния ден от управлението на правителството на Иван Костов на 23 юли 2001 г., тогавашният министър на околната среда Евдокия Манева е издала заповед, с която е променен Планът за управление на защитената територия „Колокита“, обхващаща целия полуостров „Буджака“, като с тази заповед се разрешава строителството в Зона 2 на защитената територия, което дотогава е било изцяло забранено. В информацията беше пояснено, че полуостровът е защитена територия от 1970 г. със заповед на министъра на горите и горската промишленост с цел опазване на фиорди и скални образувания на площ от 650 декара. На територията на защитената местност са били забранени редица дейности и изцяло каквото и да е строителство. През 2001 г. е разработен План за управление на защитената територия „Колокита“, утвърден със заповед на тогавашния министър на околната среда и водите Евдокия Манева, публикуван в „Държавен вестник“. В него територията на „Колокита“ е разделена на две зони – Зона 2, която обхваща всички земи на „Буджака“, и Зона 1, която обхваща само фиордите и скалите по брега. Сега цялата Зона 2 е напълно застроена, а на фиордите, които са напълно защитени и попадат в Зона 1, вече могат да се наслаждават само собствениците на намиращите се там имения, защото според написаното в медиите всички подробни устройствени планове на „Буджака“ са били одобрени без пътеки между тях и така хората вече нямат никакъв достъп до морето, каквото е изискването по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Според публикациите, след като министър Манева е променила Плана за управление на защитения от 1970 г. полуостров, е започнало масово купуване на имоти и строителство на луксозни къщи на полуострова, като за целта е било създадено специално дружество „Колокита“, в което са влезли всички собственици, застроили по-късно цялата ивица. В публикациите се отбелязва още, че „Буджака“ е и защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“ според Закона за биологично разнообразие по Директивата за птиците, но след масовото застрояване там птиците практически няма къде да гнездят. В анализа, направен през 2013 г. от Министерството на околната среда и водите, относно Плана за управление на защитената територия „Колокита“ и публикуван на интернет страницата е направен извод, че, цитирам: „Предвид интензивното развитие на морския туризъм и застрояването с хотели и вилни селища в района е нарушено качеството и структурата на природните местообитания, които са чувствителни към строителните дейности в прилежащите територии, като също така има и увреждане на крайбрежните скали при строеж на подпорни стени и прокопаване на стъпала за слизане до морския бряг.“ В анализа е отбелязано също, че на защитената територия има типове природни местообитания, застрашени на европейско и национално ниво и че са установени общо 15 растителни вида, от които три вида са включени в Червената книга на България, един в категория „рядък“ и шест в категория „застрашен“. Отбелязано е, че естественият характер на флората, на растителността в защитената местност е запазен в много малка степен в резултат от застроените площи и изградената инфраструктура в полуостров „Буджака“. Именно затова предлагаме следния: „Проект! РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на защитената територия „Колокита“ в полуостров „Буджака“,

Създава Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на защитената територия „Колокита“ в полуостров „Буджака“, попадащ в териториалния обхват на община Созопол относно: 1.1. Комисията да провери и да установи в срок кое правителство, кога и защо променя Плана за управление на защитената територия „Колокита“ в полуостров „Буджака“, вследствие на което се застроява защитената територия и се нанасят необратими щети за околната среда. 1.2. Комисията да установи всички факти и обстоятелства около законосъобразността на строителството в зона 2,

2. Комисията да извърши необходимите действия в срок от три месеца и да представи доклад. 3. Комисията се състои от 12 члена, създава се на паритетен принцип, по двама народни представители от всяка парламентарна група. 4. Избира

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! От името на групата на „Демократична България“ бих искал да заявя, че ние, както заявихме в дебата във връзка с предложението за съставяне на Анкетна комисия за „Росенец“, ще подкрепим с гласовете си и ще излъчим представители в Комисията за „Буджака“, които ще работят изключително активно и конструктивно в нейната работа. Първо, защото ако има някакви нередности, особено свързани с Черноморското крайбрежие, особено свързани с опазването на биологичното разнообразие и природното наследство на нашата Родина, ние, разбира се, бихме искали това да бъде установено.

природна защитена местност, около която има нередности, по една комисия, или пък една голяма, която да ги разгледа? Това изобщо не е част от някаква политическа полемика, защото въпросът за това наследство, за неговото състояние, за възможностите, за все пак намиране на някаква политика, за неговото постепенно възстановяване може би, където това все още е възможно, е стратегически въпрос. Нека да опитаме да го решаваме като такъв. Това е първият ни мотив. Вторият ни мотив обаче – и той е политически вече – е свързан с факта, че тази тема се използва като пропагандно мероприятие, като пропагандно мероприятие и това само по себе си е най нормалното нещо в политиката. Но пропагандно мероприятие, което отбранява състоянието на България, в което имаме фасадна демокрация, зад която има конструкция, която е приета да се нарича „дълбока държава“. Между другото, е много интересно понятие. Доколкото знам, то има турски произход – девин девлет се наричаше, ще ме поправите, ако бъркам. Това ми се стори много интересно. Това е положението в България. Това положение в България се дължи на факта, че никога в България реалната власт не беше отвоювана от структурите, които я държаха по време на тоталитарния режим, за да стане и да изградим една пълноценно функционираща демокрация. Подозирам, че всеки един от Вас в някакъв смисъл би се съгласил с тази констатация. Има множество международни констатации в това отношение. Нефункциониращото правосъдие, институциите, които функционират за едни така – за други иначе, корупцията, всъщност не не е просто въпрос на крадене, не е просто въпрос на обсебване на едни или други средства, а те са проява на това състояние – фасадна демокрация, зад която имаме структура на дълбоката държава. Тоест решенията се вземат извън институциите в полза не на общественото мнение.

Днес бяхме свидетели на поредната историческа референция към историята на ДПС – което създало демокрацията в България. ДПС има структуроопределяща роля, наистина решаваща роля – „като беше казал господин Карадайъ, но ДПС наистина има структуроопределяща роля за изграждането на българския режим на фасадна демокрация и дълбока държава зад тази фасада. Това започва от ролята на представителите на Държавна сигурност преди и след промените, които са свръхпредставени винаги в „Движението за права и свободи“ и продължава и до ден днешен. Със събитията около „Росенец“,

В момента, в който стана ясно, искам да опиша историята на тази пропагандна употреба на темата за „Буджака“. В момента, в който стана ясно, че българската прокуратура не може повече да си затваря очите за „Росенец“, тя стартира с една и съща проверка – без никаква логика, нито географска, нито персонална. Тя стартира проверка едновременно за „Росенец“ и за „Буджака“.

който пропаганден ресурс обвързваше тези две теми в множество публикации в медиите, контролирани от господин Пеевски, и разбира се, беше използван… гледаме ги, следим ги. Появи се и господин Бареков, който трябваше да обслужи тази пропагандна димка. За да може да се скрие проблемът с „Росенец“, трябваше да бъде използван проблемът с „Буджака“ или каквото има там. искаме тази комисия да свърши една работа и тази работа, ако има, разбира се, нередности, да бъдат установени, но и да бъде демаскирана тази пропагандна операция. И за това ще работят нашите представители. Много е интересна историята на създаването на тази комисия. Има разлика между това да гласуваш за една комисия, когато тя ще бъде съставена, и това да обслужиш пропагандното мероприятие със своите подписи. ДПС очевидно нямат бройката

Ако може да довърша, след като изразихте емоцията си, нали съм по темата

Това е различно. Когато ГЕРБ внесе тази комисия без ДПС – все пак е с известен опит как да се борави с такива материи, това беше само по себе си интересно. Когато ГЕРБ дръпна и доколкото прочетох в медиите, това е било, защото от ДПС са им казали, че няма нужда вече от техните подписи, всъщност защото са се намерили от „Има такъв народ“. Тук е проблемът, колеги,

Колкото и да вадите от контекста някакви фрази, казани или неказани, от разговори, които трябваше да бъдат проведени в състояние на някаква колегиалност, Вие не може да скриете един факт това, около което се счупи нашата комуникация, беше темата за конструкцията на управлението. Темата за това, че Вие, при всичките си хаотични действия, никога не се отказахте от концепцията за правителство на малцинството – с 65 души, което да маскира плаващите мнозинства. Плаващите мнозинства в България винаги са били рецепта за корупция и за злоупотреба, винаги, винаги. Особено когато ги правиш с 65

Естествено, че това за нас се превърна в много сериозен червен флаг. Това е проблемът. Вие не желаете да коментирате този проблем. Атакувате персонално, измисляте истории, но не желаете да говорите по тази тема

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Иванов, мога ли да се обръщам на Христо? Вие знаете моето отношение към Вашата група и към Вас самия – винаги е било професионално и винаги е било положително. Но сега искам да Ви кажа, че проблемът с „Буджака“ не е проблем на „Демократична България“. Той е проблем на Вас с ДПС. „Има такъв народ“ подкрепя и Комисия за „Росенец“, където Вие дебаркирахте по един изключително представителен начин, подкрепя и ако е имало злоупотреби на „Буджака“. „Има такъв народ“ е диаметрално противоположен на всички злоупотреби, господин Иванов. Защо трябва да подписвам Вашата Комисия, а да не подпиша Комисията за проверка на този, който управлява Вашите решения? Защото този, който управлява Вашите решения… (ръкопляскания При всички преговори с „Демократична България“ съм се отнасял изключително професионално на темата „Правосъдие“. Вие, господин Иванов, си позволихте да кажете, че ние не искаме смяната на главния прокурор. Вие си позволихте да кажете, че не искаме закриване на специализираните съдилища и прокуратурата. Аз лично, като председател на Правната комисия, без обществен дебат и въпреки критиките на ДПС, си позволих на първо четене в Комисията да закрия тези органи и като реверанс към Вас, който Вие определено не заслужавахте. (Ръкопляскания на всички е ясно, че Вие се опитвате да ни причислите към ДПС с цел да печелите политическа изгода. Няма да стане! В следващия парламент Вие загубихте един достоен партньор в наше лице и ще останете изолирани. Благодаря Ви.

госпожо Председател. Уважаеми колеги, господин Иванов! Току що получихме признание, че се закриват съдилища в България в услуга на господин Иванов и неговата формация. (Ръкопляскания от ДПС.) Това признание получихме току-що. Това е дълбоката държава, господин Иванов. За тази дълбока държава! Иначе Вие сте прав за няколко неща и аз ще се съглася с Вас. Ние нямаме достатъчно подписи. Първо, донесохме при Вас, защото Вие декларирахте: „Ще подкрепим, да не разбиваме комисията“, а ние и сега смятаме, че тази комисия можеше да бъде една – да разглежда и „Буджака“, и „Росенец“, и парламентът да си свърши работата. Да излезе и да каже: има, няма нарушение, законът е спазен, не е, търпи се санкция. Но изговорихте една голяма лугория тук и много термини. Не са просто думички, забележете: „дълбока държава“, „фасадна демокрация“, „крадене“, „корупция“ и стигнахте до „Буджака“ и Прокопиев. Те са точно там. Там им е мястото! Там е лицемерието, политическото, което ще намерите. (Ръкопляскания и възгласи „Браво!“ от ДПС.) Вие отговорихте на всичките въпроси, господин Иванов. И не, с анти ДПС риторика няма да стане този път, господин Иванов. Политическото лицемерие и в тази комисия за „Росенец“, която правихме, и сега го направихте, е поредният, как да кажа, поредният филм, в който вкарвате не просто политическите партии, ние няма какво да делим с Вас, но очевидно не можете да разделите нещо друго – дали е в правосъдието, дали е дълбоката държава, или да доразрушите фасадната демокрация, и да сте зависими от този медиен монополист, или там, както го наричате, един кръг олигархичен, Вие ще добавите нататък, че многоточията са много. Благодаря Ви, господин Иванов. (Ръкопляскания от ДПС.) Не виждам. Дуплика, господин Иванов? Не. Заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Иванов, политическо лицемерие е преди две седмици – тогава, когато застанахте именно тук на тази трибуна, и сега, и заявихте, че ще подкрепите това предложение за създаване на Временна комисия, която да установи всички факти и обстоятелства около действията и бездействията на компетентните органи в „Буджака“. В следващия момент, когато аз от името на парламентарната група Ви предоставих предложението, Вие го поискахте, запознахте се с него, с голяма вероятност го копирахте или го снимахте, изпратихте го на Вашия работодател (шум, реплики и възгласи от ДБ: „Ааа!“) и оттам получихте заповед да не подпишете това предложение. И в интерес на истината всяка една друга парламентарно представена партия в 46-ия парламент подходиха коректно, като заявиха предварително дали ще подкрепят и дали ще подпишат Проекта за решение преди да се запознаят с него. Единствено Вие показахте и доказахте още веднъж Вашата некоректност и доказахте, препотвърдихте, че сте част и сте продукт на една олигархично-медийна НПО организация, която диктува Вашия дневен ред, а Вашият дневен ред се диктува от „Буджака“. Точно това доказахте с това Ваше действие. (Ръкопляскания от ДПС.) А относно това, което се опитвате да внушите на хората – че има свързаност между ДПС и ГЕРБ, аз Ви препоръчвам да погледнете себе си, защото в парламентарната група на ДПС няма бивши министри, които да са козирували на Бойко Борисов.

(ДБ): Факт е, че се запознах преди да подпиша или да не подпиша, да взема решение. Извинявам се за това, ние така правим. Също така искахме да се запознаем с това, което колегите от ИТН предлагат, преди да гласуваме за него. Може би това е неприето в традициите на българския парламентаризъм в условията на контролирана

Виждам, че с голямо усилие навлизате в опорните точки на ДПС, обаче това нещо си е наука. Това нещо е разработвано, между другото, има два документа, много забележителни – ДПС се снима след европейските избори с изданията на Пеевски – господин Карадайъ имаше една такава забележителна снимка, след това се снима с хора с фланелки с тези издания – това е една доктрина, която е разработвана много години, и след като Вие сте решили да ставате нейни..., платформа да бъдете – първо, подписвайки се за създаването на този пропаганден инструмент, защото това е това, обслужвате пропагандата на ДПС; второ, рециклирайки целия този мътен поток от лъжи, аз съм Ви донесъл едни книги, които бяха разпространени за нас. Знаете ли, Вас Ви няма там. Вас в тези книги Ви няма. Не знам защо. Не знам защо?! Тези книги бяха разпространявани – тук, има и на английски, бяха разпространявани и в Европейския парламент, Пеевски инвестира милиони в това. Искам да Ви кажа едно Вие загубихте партньор, защото не искате да погледнете истината в очите! Не можете да направите правителство на малцинството и да разчитате на плаващи мнозинства. Не може! И да твърдите, че се борите срещу това нещо. Не става! Защото то влиза.

Благодаря. Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Това, дето ще замълча някой път, може би – няма да е днес. Първо, бих искал да изразя учудването си, че този парламент все повече започва да прилича на едно грозно шоу, един цирк, с говорене на малки имена и така нататък. Второ, бих искал да изразя възмущението си от един факт – няма как правосъдието след падането на ГЕРБ и Бойко Борисов да бъде в услуга на някого. Няма как. Това зло не трябва да се случва. Това е причината, поради която ние се борихме и застанахме тук. Правосъдието не може да бъде в ничий интерес, па бил той и господин Христо Иванов. Не! Правосъдието е в интерес на всички. Това е причината, поради която, въпреки учудването ми, че касае времето на Иван Костов, или поне тогава е започнал проблемът с „Буджака“, ние ще подкрепим Комисията за „Буджака“, защото има един единствен факт, за който ние ще я подкрепим, нарича се върховенство на закона. Което означава единствено, еднакво и точно приложение на закона спрямо всички. Олигарси – намерете проблема, изяжте ги с парцалите! Дайте ги на Гешев, ако той все още е главен прокурор. С нетърпение чакам да видя този резултат, с нетърпение наистина. А би трябвало Вие да можете да го направите. Така че ние ще подкрепим Комисията. Не просто ще гласуваме „за“, ние ще изпратим хора и те ще работят в тази комисия. И ако Комисията установи закононарушения, за нас ще бъде удоволствие. Благодаря, Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Решението за създаване на тази комисия, разбира се, е още от предния парламент. То не е самоцелно. Господин Иванов тук налучка какви са целите на тази комисия – да покаже корените на дълбоката държава, да покаже корените на задкулисието, защото те не са

че даже и малко преди това, когато структурите на господин Сорос бяха направени от господин Луканов. И когато говорим за дълбоката държава, цяла Европа говори, че това са структури на дълбоката държава, но не на българската дълбока държава. И ако Вие не искате това да го кажете, аз ще Ви го кажа без изобщо грам притеснение от тази трибуна. Защото, освен всичко друго, имам много добра памет. И нямам памет за неща, които са ми разказали, а имам памет като очевидец, като участник, и знам много добре защо една част от СДС беше сатанизирана от друга част от СДС, от зародиша на дълбоката държава, от Иво Прокопиев, кръга „агнешки главички“ и зараждащата се тогава NGO дълбока държава със структурите на Сорос. И тогава едно от решенията, последните решения на Евдокия Манева е да извади „Буджака“ от защитените територии и да го пусне към новите олигарси. И там го няма Пеевски, и Цонев го няма, за Ваше най-голямо учудване и Доган го няма – можете ли да си представите? Но има други – има министри от СДС, и разбира се, Прокопиев е там, за къде без него? Как задкулисие и дълбока държава без него? И понеже говорите за фасадна демокрация, вече веднъж имахме възможност чрез нашия председател от тази трибуна, а и в медиите, да Ви припомним, че фасадна демокрация е, когато не участваш в избори, тоест не участваш в демократичния процес, не отиваш с лицето си пред избирателя – да те хареса или да не те хареса, както казват хората, да те нахока, защото не вършиш правилно работата си, или да те похвали, а когато стоиш отзад и създаваш ГМО политически структури, за което има свидетелства. Има свидетелства в българския периодичен печат как се създават структурите, как Прокопиев казва: „Аз ще участвам с ресурса, ще участвам със структурите, които имам, ще участвам, но няма да влизам в политиката, Вие ще влезете“, как ще се финансира и така нататък. И това не е нито първият, нито последният – това може би е последният случай, в който в който участва. Но този ГМО продукт, който те произвеждат непрекъснато, започна още тогава с разцепването на СДС на добри, на такива, облечени в бяло, и това Ви го казвам като човек, който е участвал в този процес и е един от потърпевшите. Освен това съм имал разговори точно с тези хора, за които Ви говоря, и те са ми го признавали в очите: „Да, така беше, ние сме автори на концепцията „едната част на СДС в бяло, а другата корумпираната част“. И кой? Участниците в приватизацията. Аз ли не знам как участваха в приватизацията? И ще ми говорите Вие, че те така, честните частници, дето били загрижени, ходят от медия в медия и водещите ги гледат като божества, и не им задават никакви въпроси, и те разказват как са загрижени за бизнес климата, за демокрацията. Сериозно ли? Кой ще повярва? Може би Вие, защото аз приемам, че сте искрени и вярвате в тази мантра. Само че останалите не вярваме, защото ги познаваме добре и виждаме какво правят и сега. И като казахте „Буджака“, да Ви Кажа, че и сегашното Ви поведение спрямо кабинета там се роди. Още миналата събота в едно предаване казах – сега и Иван Кръстев, и Прокопиев, и още едно лице са на „Буджака“, и там разсъждават по темата, и там е измислена мантрата. И Ви предупредих Вас от ИТН от тази трибуна, че сега Вие ще бъдете жертва на тези. Предупредих Ви преди да станете жертва. Да, че Вие ще бъдете жертва. Защото там се роди мантрата, че Вие сте нещо с нас и започна да се изпълнява в следващата седмица. Но това е друга тема. И още нещо от Вашето изказване – за опорките. Опорките на ДПС. Господин Иванов, аз тези опорки ги дрънкам отпреди Пеевски да се появи на бял свят, отпреди да бъда член на ДПС. Аз говоря за тази група на господин Костов, жив и здрав да бъде, му говоря от 1998 г., че ако се води по акъла на тази групичка, която тогава беше доста по-голяма и включваше и председателя на парламента, Бог да го прости, и Кольо Николов, и още един куп хора, със СДС ще бъде свършено. Така и стана. Така че тези опорки аз лично ги говоря от 25 години. Не знам тук за какви опорки говорите, обаче опорките на Прокопиев към честните медии, които били свободни, ги видяхме в едни изтекли мейли, в които той нареждаше на журналистите през 2013 г. с кого да се видят, от кого да вземат интервю. Той там знае какво да Ви каже. Те ще Ви кажат и къде да отидат,

Понеже по „Буджака“ изтърпяхте, госпожо Председател, Христо Иванов да говори за дълбоката държава, за фасадната демокрация и за опорките, аз по „Буджака“ говоря с неговата терминология и давам разяснения на колегите народни представители, и на тези, които гледат и искат да знаят, а по една или друга причина са несведущи, ние ще се борим срещу модела на задкулисието, наречен Иво Прокопиев и кръга „Капитал“, който миналия път очертахме от тази трибуна, и който многократно е очертаван в медиите. И на ДПС не може да давате акъл, какъв принос има ДПС за демокрацията, най-малкото защото ДПС даде жертви в битката с тоталитарната държава, а Вашите родители бяха ръководители в тази тоталитарна държава. И малко срам – да, децата не носят отговорност за постъпките на родителите си, но ако не правят като тях, ако не влизат в техните обувки и техния акъл. Защото тук не искам сега да посочвам, но Вие знаете – поне 10 човека има, които са от видни комунистически фамилии, и сега Вие ни учите на демокрация, учите ни на антикомунизъм, на лустрация даже ни учите.

Аз не виках, когато говори Христо Иванов, а Вие викате аз като говоря. Знам, че не съм Ви удобен, но ще продължа да не Ви бъда удобен, ще продължа всеки път да Ви бъда трънче в петата. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Господин Цонев, ако се борите срещу някакво задкулисие – чудесно! Борете се! Ние, дето се вика, ще гласуваме за тази комисия. Нека да се преборим със задкулисието,

…може ли да ми оставите възможността да ми оставите възможността да изкажа огромния си респект срещу хората, които излязоха и протестираха срещу възродителния режим. (Шум и

И оттам нататък обаче факт е, че господин Пеевски се появи по-късно, той беше просто инструмент, няма никакво съмнение в това. (Ръкопляскания от ДБ.) Няма никакво съмнение! Само че този инструмент, заради него ние платихме огромна цена, защото България в момента е обект на чудовищни санкции. Едни от тях – намеса в българския правосъден суверенитет,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Питам се: има ли такава комисия? Има ли такава комисия в това Народно събрание, което може да събере толкова висока подкрепа и да вдигне толкова високо градусите, както тази комисия? Да, има такава комисия 158 души най-малко са си слагали подписите, за да я внасят и да я изнасят. Това е Комисията за „Буджака“. И „Има такъв народ“, и ГЕРБ, и ДПС правят едно прилично мнозинство от 157 души, които искат какво?

Комисията за „Буджака“ трябва да бъде комисията за огледалните сараи на „Росенец“. Затова и Христо Иванов посочи, че това е по същността си пропагандно мероприятие. имаше една, не, има много, много популярна песен: „Има такава държава“, която е почти химн на партията „Има такъв народ“, в която лирическият герой – депутатът, който се изказва оттук, за него се казва: „В устата му глупости, в очите му злоба!“ Замислете се върху това – и от тази страна на залата, и от тази страна на залата (шум и реплики), когато създавате представата за това, че това са едни и същи теми, с една и съща тежест, и те едва ли не са огледални, и говорите, че зад едните

Многоуважаема госпожо Председател на Народното събрание, уважаеми колеги народни представители от всички групи! За пореден път ставаме свидетели на странни настроения в този български парламент – твърде много емоции и твърде много усмивки. Нека да живеем в българския парламент и да създадем тази комисия. Видимо всички мислим, че има какво да се разследва от нея, а не да си играем на някакъв филм „Теории на конспирацията“. Между другото, прекрасен филм с Джулия Робъртс и Мел Гибсън, само че нито Вие сте Джулия Робъртс (смях от ИТН), въпреки че имате

кой зад кого стои, откога стои, и така нататък? Между другото, господин Цонев, този филм е някъде оттогава – 1990 и някоя година. Господин Цонев прилича на Мел Гибсън, факт! ИТН.) Завършвам със следното нещо: не правете „Има такъв народ“ заложник на Вашите спорове. Ние искаме създаването на тази комисия в името на нейната обективност и това, което тя ще разследва. Защото ние в „Има такъв народ“ днес измислихме една мъдра българска поговорка – чисто нова: „Когато две магарета си мерят „буджаците“, не заставай между тях!“ Благодаря Ви, госпожо Председател. Ще ми се да Ви кажа, че застанахте точно Вие, точно Вашата партия застана и Ви предупреждавахме за това. Но тук не става въпрос за никакво мерене, а става въпрос за търсене на корените на дълбоката държава. Тъй като много искат колегите отдясно да ги търсим тези корени, тъй като те според тях са извор на бедите на България, аз съм съгласен с тях. По тази причина си мерим „буджаците“. Разбирате ли по коя причина? Защото всички неща, които изброих, господин Иванов, се отнасяха за тях – и опорки, и дълбоки държави, и медии, и задкулисие и всичко. Нали виждате сега по медиите какъв плътен кордон има от анализатори, които защитават тяхната теза? Добре, знаете ли кое е общото с тях? И техните бащи са от ЦК – Дайнов, Майнов и така нататък, да не ги изброявам, Кръстев… Дайте да гледаме нещата с истинските очила, а не с розовите. Затова темата е важна. Ако искаме наистина да реформираме държавата си, ако искаме наистина да се освободим от всякакви зависимости, ако искаме да изпълним това, за което все пак хората ни пращат тук, дайте да видим какво става въпрос – кое е задкулисието и коя е дълбоката държава? Защото аз не чух никой министър-председател да каже, че Карадайъ му е дал пет министри, но Борисов каза, че Прокопиев му е дал!?

никога нямаше да мине кабинетът Ви, колеги от ИТН. Не Ви симпатизирам, защото Вие се нахвърлихте безпричинно върху ДПС, но да Ви кажа защо? Защото това беше първият проектокабинет от 1997 г., в който кохортата на Прокопиев и кръгът „Капитал“ нямаха нито един проектоминистър. Как си въобразявате Вие, че ще Ви подкрепят такъв кабинет? Как си въобразявате? ЙОРДАН ЦОНЕВ: …във всички кабинети има и ние ги изброихме поименно. Искате ли да започна от кабинета на Костов, да мина през Саксккобурготски 1, през Станишев и ще Ви ги кажа един по един кои са министрите? Така че тази тема ще я развиваме оттук нататък,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Разговорът отиде твърде встрани и твърде далеч от темата. Аз оценявам като изключително изпитание, това че ръководството на Народното събрание на няколко пъти не прекъсна отклонилите се по темата. Уважаеми колеги, по този въпрос и по тази тема не очаквайте от нас политическа ретроспекция на последните 30 години. Не очаквайте от нас! Ние не можем, няма как и няма да вземем отношение чий олигарх е по-силен, или чий медиен кръг е по-влиятелен и какво проникване има в дълбоката държава. Ние няма как да вземем отношение по този въпрос в момента. Не очаквайте да говорим за Ваши фамилии, родове, бащи, майки, деца, камо ли да забъркваме актриси и актьори от боксофиса на Холивуд в тази работа. С едно изречение, когато се мерят тези два „Буджака“, ние не можем да вземем отношение по този въпрос. Казвам това, защото въпросът е прекалено сериозен в два аспекта. Първият аспект е следният: ако ние сме единни, че когато възникне сериозен публичен въпрос, той трябва да бъде решаван в залата, и ако ще възстановяваме парламентаризма като традиция и начин на решаване на въпросите, то това е наистина сериозен въпрос и тази комисия трябва да съществува. Вторият въпрос е, че последиците от нерешаването на тези въпроси са толкова сериозни и толкова значими, че ако постоянно покриваме тези въпроси с едно покривало на незначителността, ще направим още по-голяма беля. На практика такава защитена зона най-вече не съществува – „Колокита“ в полуостров „Буджака“, вследствие на една 20-годишна история, в която са правени редица стъпки от тези, които са управлявали. Обръщам Ви внимание относно следното: защо е сериозен този въпрос? Наистина в един друг период, при една друга държава през 70-а година със Заповед № 1754 от 16 юни 1970 г. тази зона е обявена за защитена, но защитена, че абсолютно нищо не може да се прави на нея. Нека тази комисия, която ще създадем, тъй като от нас очаквайте – казах какво да не очаквате от нас – постоянство, предвидимост, последователност. Ние вече направихме изявление, че ще подкрепим тази комисия, както разпознаваме, че има и публичен проблем по отношение на казуса „Росенец“. И там подкрепяме също създаването на комисия. Та, нека да видим в рамките на тази комисия защо седмица, десетина дни преди финала на едно правителство, което управлява от 1997 г. до 2001 г., буквално седмица, след като вече са спечелени парламентарните избори, след като партията, която е спечелила, има 120 човека, тоест те са в едно мнозинство, тогавашният министър – ще видим кой е, чуват се различни имена, издава утвърден План за управление на защитената зона, която разделя на две зона 1 и зона 2, като видите ли, зона 2 е така наречената буферна зона и там може да има строителство. Много бързо след това се създава едно дружество ДЗЗД „ГД Колокита“, което на базата на възстановените земеделски земи, които са изкупени много бързо, като дружество инвеститор започва да навлиза на тази територия. Нека не четем само от вестниците кои са известните имена, които присъстват като собственост, на министри, на публични фигури вътре в защитена зона „Колокита“ и полуостров „Буджака“, на чиято територия е „Колокита“. Нека не го четем от вестниците, нека го установим надлежно в тази комисия. Не на последно място, 2006-а – 2013 г. са години, в които пак е променян Планът за управление по отношение на тази защитена зона. Нека изследваме всички тези ключови дати, за да стигнем най накрая легитимно чрез Народното събрание до извода: в какво сме виновни сме виновни или невинни; какво сме направили и какво не сме направили; коя е причината да е в това състояние тази територия, а вероятно и много повече други защитени територии в България, която и без това е достатъчно богата? Още веднъж, ние подкрепяме тази комисия. Не можем, не желаем, не искаме и няма материална основа да влизаме в подобни дебати, които тук слушаме, и се надявам Комисията в бърз срок да даде резултати, които да ни покажат как оттук нататък, ако искаме да правим нещо друго като държава,

Госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Костадинов, репликата ми е към Вас, първо, защото – и това е молбата ми към всички народни представители, когато се правят някакви политически каламбури от парламентарната трибуна, нека да не ги мултиплицираме. Нека да запазим нивото на българския парламент. То и бездруго е достатъчно ниско, за да си позволим от трибуната да репликираме и да мултиплицираме каламбура, който беше изречен преди малко. Но искам да кажа и още нещо. Уважаеми господин Цонев…

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Костадинов, Вие предполагали ли сте, че човек, който е добре образован, преподавател по Конституционно право, няма да е прочел Правилника и вместо към Вас, ще се обръща с реплика към господин Цонев? Очаквали ли сте обаче председателят на Народното събрание да не го прекъсне, когато той допуска съзнателно това нарушение, защото аз съм сигурен, че това не е от незнание? ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Хамид. Обърнах му внимание два пъти и той прекъсна репликата си. Заповядайте, господин Костадинов.

Уважаеми господин Славов, ако смятате, че с отказа ни да се занимаваме с това, с което се занимаваше дотук Вашата парламентарна група и част от другите колеги, тоест с политическа ретроспекция, ако смятате, че това, че поставям с факти значимостта на темата и изказваме подкрепа за тази комисия, е мултиплициране на политическия раздор, аз съм склонен да Ви поднеса своите извинения, но няма да го направя, защото не е така. Просто казахме: хора, нека се върнем към същността на въпроса! Да, заявихме, че подкрепяме и ще подкрепим тази комисия, и нека обективно да го решим. Така че с най-голямо удоволствие бих се извинил от тази трибуна, но не виждам смисъл. По отношение на въпросите на Хамид. На първия въпрос да, не съм си представял и не мисля, че колегата Славов може да допусне такава грешка, защото ще Ви кажа, че още още преди да стане народен представител, следя като конституционалист неговите позиции и смятам, че е значим експерт и мога само да го поздравя. А по отношение на втория въпрос – само да ми го припомните, за да Ви отговоря.

ако спазваме Правилника и процедурите, няма да се налага да го нарушаваме отново и отново. Ако бяхте направили бележка на господин Христо Иванов да не си развива ретроспективни тези по повод „Буджака“, аргументирайки се, че така се аргументирал, нямаше и аз да направя това, и нямаше колегите да направят тези бележки. И ако не бяхте позволили на господин Славов да направи реплика не към господин Костадинов, а към мен – сега нямаше да ми се налага под формата на процедура да му отговарям, защото нямам друга възможност. След като той ми отправя реплика, без да има това право, очевидно аз през друга процедура ще му отговоря и ще му кажа, че само и най-вече за това, че сме либерали, при това истински, не само защото председател на АЛДЕ е

председатели са български граждани – членове на ДПС, и това е повод за гордост и от Вас. А за свободните медии, вече Ви цитирах опорките към тези медии, в които им се даваше инструкции какво да пишат, с кого и как. Това свободни медии ли са?

Аз направих забележка няколко пъти на господин Христо Иванов, когато той се отклони и започна да говори за „Росенец“. Заповядайте, господин Чакъров. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Бих искал да кажа още в самото начало защо внасяме

Днес в никакъв случай не е отговор на създаването на Комисията за „Росенец“ с оглед на това, че Вие ни упреквате, че това било пропаганден акт. Напротив, пропаганда е това, което беше дебаркиране в „Росенец“ и последваща комисия. Изброявам фактологията: Първо, разполагаме с факти за сериозно увреждане на защитената територия „Колокита“ в периода от 2001 г. до днес. Второ, защото въпросът има има голяма обществена значимост. И трето, защото е необходимо към всички спорни казуси да се подхожда на принципна основа с еднакъв стандарт. Ние сме готови за всички предложения, където има проблеми по отношение на опазването на природата и общественият интерес е нарушен, да подкрепим и да съдействаме истината да излезе на бял свят. Колегите в мотивите посочиха разделението на първа, втора зона. Втора зона е изцяло застроена до този момент. До промяната на Плана за управление това не е било така. Важно е да се знае към днешно време, че полуостров „Буджака“ е, подчертавам, унищожена защитена територия. Унищожена защитена територия! На „Росенец“ няма никакъв режим на защита. Достъп до плажа в „Росенец“ има.

ДПС.) По медийни публикации сред собствениците на луксозни имоти, цитирам данни от Търговския регистър, са: Иво Прокопиев, някогашният му съдружник Филип Харманджиев, журналистът от вестник „Капитал“ Йово Николов, редица министри от кабинета Костов и НДСВ. (Възгласи от ДПС: „Ооо!“) В направените анализи колегите посочиха тук в мотивите, че целите – предмет на защита в защитената територия, вече не са налице. Това е констатирано в заключенията на Министерството на околната среда и водите през 2013 г. С оглед на това всички тези факти според нас налагат необходимост от проверка за това: С какви мотиви е бил променен Планът за управление на защитената територия „Колокита“ от министъра на околната среда и водите Евдокия Манева? Второ, нанесени ли са щети на защитената местност с разрешаването на застояването в зона 2? Какви и кой носи отговорност за това? Вярно ли е, че директно върху скалите в зона 1 са имотите на журналистите от вестник „Капитал“ Йово Николов, а също и на Михаил Заимов? С кого са съгласувани, има ли съгласуване? Кой е субектът от властта, който носи отговорност за това? Вярно ли е, че подробните устройствени планове на „Буджака“ са били одобрени без пътеки между тях, както вече посочих? Констатирано ли е от компетентните институции РИОСВ и Басейнова дирекция „Черноморски район“ изливане на фекални води от къщата на Иво Прокопиев директно по скалистата пътека, водеща към залива и плажа? Дали собственостите на „Буджака“ не са придобивани по привилегирован начин? Справка – купени са за 69 лв. не на квадратен метър, на декар. Дали са верни твърденията пред медиите на бившия депутат от „Екогласност“ Емил Георгиев, че бетонното стълбище на къщата на Прокопиев е вкопано директно в морето, а оградата на имота е незаконна и кой носи отговорност за това? Дали са верни медийните информации, че застрояването на „Колокита“ се е водело разследване, което съвпада с мандата на един министър на правосъдието, който впоследствие се оттегля? Предприети ли са някакви действия за отстраняването на нередности, открити при разпоредената от Върховната административна прокуратура проверка, извършена извършена от министъра на регионалното развитие и министъра на туризма, министъра на околната среда и водите, министъра на транспорта и началника на ДНСК в имота на Иво Прокопиев? Има ли действие или бездействие на конкретни институции, или доведе до необратимо увреждане на защитената територия „Колокита“, ако бъдат установени, дали им е търсена някаква отговорност?

Така ми се струва! И защо не е защитил „Буджака“ тогава? Или някоя част на дълбоката държава, или плиткият залив са го спрели? (Смях.) Защото цял ден си мерите дълбоките държави в плитки заливи. Не знам кое друго мерите, но огромна част от олигархията и мафията, заедно с някои служби умират от смях, като Ви слушат държавите. Умират от смях и се забавляват! Не ги търсете тези дълбоки държави в тези плитки заливчета с по едни къщурки. Нали знаете, че са на друго място, по едни дълги тръби, в едни големи гьолове горе на Дунав? И да не продължавам нататък, не е този разговорът. Така, като слушам всички в тази зала са навити да я гласуваме тази комисия. Ами хайде да я гласуваме. Не си мерете дълбоките държави! Моят олигарх е по хубав от твоя олигарх, не е това разговорът. А гледам, че водите този разговор.

Не станах и банкер, значи не е толкова токсично. Защото зад всеки Сорос може би има някаква друга идея.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Бабикян, аз Ви благодаря за въпроса. Преди малко пропуснах да спомена,

реагирахме – целият екип на Министерството и аз, с посочената заповед, с цел ограничаване на вредното въздействие, което беше вече стартирало на „Буджака“ със съответните разрешителни и с оглед на правната ситуация, в която се намирахме, се издаде заповед за намаляване на плътността, на етажността и отстраняване на всички нарушения, които там вече бяха извършени. Така че, аз стоя зад стореното от мен, зад моя подпис – не само за „Буджака“, а и за всички други защитени територии и местности и с оглед на опазването на прекрасната ни природа и биоразнообразие в България. Под мое ръководство се създаде „Натура 2000“ и България има прекрасно биоразнообразие и ние сме заедно с Испания и Гърция – България е една от най-богатите страни по отношение на биоразнообразието. имахме 34, а даже сега се увеличи… и ние трябва да полагаме всички усилия да опазим това прекрасно биоразнообразие и за нас, и за сегашното поколение, и за идните поколения в България. Така че, аз стоя зад подписите си, които съм положил, а в случая считам, че съм реагирал изключително адекватно. Нека всичко да бъде проверено, ако трябва, бих искал да чуя, ако има някакви бележки. Не очаквам никакви бележки, напротив, това което е направено, изцяло е било адекватно в контекста на това, което вече казах да опазим нашата природа. За съжаление, вече всичко е унищожено там, както преди малко казах – 2013 г. МОСВ се произнася, че вече няма нищо, което да се опазва там Виа Понтика, прекрасните фиорди, скалите, Зона първа, всичко това до голяма степен е унищожено. И най-важното – няма достъп, който иска. Защо колегите отиват на едно място, а на друго място, там където няма никакъв достъп, не отиват? Защо има двоен аршин?

Ние от „Има такъв народ“, естествено, че ще подкрепим тази комисия по начина, по който подкрепихме и Комисията за „Росенец“. Това е елементарно, ясно и логично. Освен това ще подкрепим всяка една комисия, която надявам се, четиримата „Зелени“ в тази зала, предложат за всякакво друго извращение с българската природа – дали било на морето, или в планината. Ние ще подкрепим всяка една такава комисия, за да не се издевателства върху природата. Господин Христо Иванов, разбира се, си позволи да лицемерничи за n-ти път. Просто в този парламент на мен лично ми се повръща от лицемерие (единични Комисията за „Буджака“ още в периода на мирните ни преговори Ви известихме, че ние ще я подкрепим, попитахме Ви има ли проблем, Вие казахте няма проблем. На преговорите, които след това водихме, лицемерието продължи. Господин Христо Иванов заяви в нашата парламентарна стая пред пет човека, че той трябва да одобри, който и да е кандидат за министър-председател, който предложим, членовете на Министерския съвет и всяко едно бъдещо назначение по контролни органи, иначе губим подкрепата си. Ако това не е кадруване, аз съм висок баскетболист три метра. Госпожа Мая Манолова заяви пред мен и Виктория, точните реплики: „Обещайте му нещо на Христо Иванов и после не го изпълнете!“ (Смях

Искам само да вметна, че разбирам, че ДПС и „Демократична България“ наистина си мерят олигарсите. За да вляза в техния тон, въпреки че ние нямаме олигарх, но пък имаме лидер, който е телевизионен водещ и е достатъчно, как да кажа известен,

но са ни много ценни, защото това са хора, които са гласували за нас. И, да, аз стоя зад думите си, че, ако искате да гласуваме за правителство, излъчено от Вас, е редно преди това да съгласуваме хората, които предлагате. Това не означава, че ние трябва да имаме право на вето върху това и, аз изрично Ви го казах в този разговор. Ако сте честен и, ако ще ходите на детектор на лъжата, не е зле и това да кажете, е зле и това да кажете. Казах Ви, че тези решения са ключови от гледна точка на възможността да се гласува доверие. Решенията за хора и, аз това съм го казвал публично, включително от тази трибуна, са аб-со-лютно ключови, за да можем да вярваме, на това, че една или друга политика може да бъде изпълнена, особено ако тази политика ще бъде свързана с конфронтация с мафията и с дълбоката държава. Стоя зад това, господин Йорданов, стоя зад това! Ако искате нашите гласове, е редно да имаме нормален разговор преди това за хората, които ще изпълняват тези политики и от това, което Вие казвате, между другото следва, че не сме Ви предлагали хора, не сме искали дялове, не сме искали порции и недейте да лъжете за това. (Шум и реплики от ДБ: „Браво!“) Да, искали сме да знаем за кого гласуваме – публично, многократно съм казвал: няма да гласуваме за котки в чувал, няма да гласуваме за хора, които нямат биографии, няма да гласуваме за хора, за които най-доброто, което може да се каже, че не знаем нищо за тях. За анонимни хора, които може би крият много хубави качества, допускам това… Между другото майка ми се обади да ми се скара, че не допускам, че има симпатични хора, които не познавам и подчерта например, че на нея много добро впечатление ѝ е направила министърката по ромските въпроси и ѝ обещах, че ще го кажа това нещо, да. Но освен това има и други хора, които са там, които повдигат много въпроси, на които Вие не отговорихте.

Господин Йорданов, лицемерие е да водиш преговори с недобра воля. Лицемерие е да твърдиш, че търсиш партньори, а в същото време да спускаш решения през телевизора, да водиш Фейсбук демокрация и да отговаряш не пред своите партньори на въпросите, а да отговаряш пред някой друг там – по телефона, не знам кой стои зад Вас?! Вие не дадохте ясни гаранции за това, че Соколът няма да стои зад това правителство и това го видяхме, защото Вие не се подписахте под нито един документ с Вашия подпис и с Вашата отговорност, който да гарантира, че ще се изпълнят политики в посока на правосъдната реформа, в посока на пенсионната реформа, в посока на повишаване на пенсиите, даване на пари за бизнеса. Нищо от това не направихте! Тоест това е лицемерието – да твърдите, че търсите партньори, а в същото време партньорите Ви да са някъде другаде. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА

(ИТН): Благодаря на Христо Иванов, че си призна, че се опита да кадрува, защото продължението на репликата беше на мой въпрос: чакайте сега, Вие наистина ли ми казвате, ако някой не Ви хареса, на теб не ти хареса и не го одобриш, Вие ще си оттеглите подкрепата, той каза: „да

ДПС, БСП – може да направите кабинет. Що се отнася до Сокола, колеги от ИБГНИ, моля Ви се, всеки, който твърди,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ето затова настоявах преговорите да се водят публично пред медиите, а не по кьошетата и по кабинетите в парламента, какъвто е маниерът и подходът на господата от „Има такъв народ“. Защото, ако беше пред медиите, ако беше публично, щеше да е ясно кой какво е казал и за какво е настоявал. А иначе, мога и аз да разказвам за разговори, и ако исках да сляза на Вашето ниво, щях да кажа тук от тази трибуна по какъв начин господин Трифонов ме убеждаваше да не се кандидатирам за кмет на София и срещу какво. Можех да го направя, но не го правя. Можех да го направя, но не го правя! Въпреки това аз излязох на изборите в София срещу ГЕРБ, срещу модела на орлетата. срещу модела на орлетата. А Вие си пуснахте телевизията на 4 ноември – един ден след втория тур на изборите, и можете да обясните защо. А що се отнася до орлетата и до Сокола, видя се как Сокола си защитава орлетата и как те му ръкопляскат.

Госпожо Председател, по начина на водене. Няколко души Ви направиха забележка за това, че не сте ме спрели да се отклоня от темата за „Буджака“. Факт е, че Вие ми направихте забележка, а аз не се съобразих с това, което Вие ми казахте, така че искам да Ви защитя по начина на водене. Освен това искам да кажа на господин Йорданов – бяхме обвинени в това, че сме предатели. Сега се радвам на тази размяна на реплики, защото искам да кажа на нашите избиратели: ние Вас не Ви предадохме. Явно някой е очаквал, че ще ни даде един човек, който е много важно да стане първо министър на правосъдието, после премиер, после вицепремиер и министър на вътрешните работи – на всяка цена, на цената на това да няма правителство и ние ще гласуваме, ако – не, сме предатели. Точно затова искам да кажа на нашите избиратели: ние Вас не Ви предохме, отказахме да гласуваме за котки в чували, отказахме без

с риск да стана досаден, започвам да си мисля, че сте малко изморена и моля да отстъпите на господин Вигенин да води, защото това, което допускате няколко пъти процедури по начина на водене, съвсем не представляват процедури по начина на водене. Вземете, пийте едно кафе за 10 минути, ще видите господин Вигенин колко прекрасно ще се справи. Стига с тези симпатии към господин Христо Иванов. Човек ще си помисли нещо. (Смях. Шум и реплики.)

Също така е прекрасно, че става ясно, когато имате общи политики, общи стъпки за минаването им, общи цели – да не ги изреждам всичките там – за Гешев, прокуратурата, пенсиите и всичко останало, но ти е най-важно да одобряваш постовете

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, не знам дали си давате сметка, че това заседание все още се предава пряко и дали не е изключително изпитание за българските граждани да гледат и чуват това, което се случва в пленарната зала. Това ли е връщането на парламентаризма, уважаеми дами и господа? Не е ли днес на дневен ред друга тема – не само за конструиране на бъдещо правителство? Да, разбрахме какви са били договорките някъде с някого, чухме как се е конструирал и кабинет, какви условия поставяте, как разменяте министри, кресла, порции, баници и така нататък. Когато Ви слушах, се сетих за покойния велик Стефан Данаилов. Той казваше: „Какво Ви става бе, хора, като се качите на тази трибуна?“ колеги, какво Ви става, като застанете тук и държите такъв тон и език спрямо доскорошните си партньори? Мисля, че не Мисля, че не е добре основната теза на някоя политическа партия или парламентарна група да бъде фиксацията върху дадена личност. Даже смятам, че това е определено някакъв тип патология. Ние сме били жертва на такъв тип патология. Сега взаимно сте се фиксирали едните колеги срещу „Росенец“, другите колеги срещу „Буджака“. Много се говореше кой къде е в този пъзел. Ще Ви кажа къде е ГЕРБ е ГЕРБ и какво е било винаги мнението на ГЕРБ. Нашата парламентарна група е била последователна и в 44-тия парламент, когато подкрепихме Комисията за „Росенец“. Тя не заработи заради краткия му мандат и в 45-ия парламент, когато направихме същото. Подкрепихме и внесохме искане за създаване на Временната комисия за „Буджака“ с ясното съзнание, че в тази зала има консенсус и този консенсус беше заявен от парламентарната трибуна от всички парламентарни групи. Така постъпихме и при гласуването на абсолютно всички временни анкетни комисии, които Вие създавахте – едни заради медийно внимание на определени персони, които много обичат да ревизират, други заради събития отпреди една година. ГЕРБ е подкрепил създаването на всички анкетни комисии, ще го направи и сега, защото ние категорично сме „за“ прозрачност и публичност на всички решения без значение в кое правителство и в кое управление. Госпожо Председател, използвам повода, че съм на трибуната, за да кажа, че ГЕРБ ще участва и ще номинира двама от колегите си – това са господин Младен Шишков и господин Любен Дилов, за членове на тази комисия. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, в понеделник Националният статистически институт ще изкара инфлацията за месец юли.

е мой колега народен представител от област Стара Загора. И както господин Манев, Ви казах в едно свое интервю, първо – умират хлебарките, после умира милиционерската логика.

До ден днешен не сме създали нито една комисия, не сме приели нито една дума законов текст. Пандемията вече е зад ъгъла, инфлацията вече изяде тези 12,5% ръст на пенсиите, за които служебното правителство е внесло актуализация на бюджета. Всеки от Вас, който е влязъл в магазин, е видял какво се случва с цените. Всеки от Вас, който се занимава с производство, знае как електроенергията в началото на година беше 100 лв. на мегават час, в момента е 250 лв., дори днес е 285 лв. Всичко това означава, че ще се появи в цените през следващите месеци. Нашата работа, уважаеми колеги, изобщо не е часове наред да губим времето на парламента с обяснения каква временна комисия да създадем. Моля Ви да приключим с този дебат, да приемаме или да не приемаме тази комисия – кой както реши, така да гласува, да минаваме утре към гласуване на правителство и към гласуване на комисии най-после, защото предният парламент за девет заседания все пак създаде три комисии Бюджетна, Правна и Здравеопазване, и все пак някакви закони търкаляше наляво-надясно. Нашият парламент до момента абсолютно нищо смислено не е свършил. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Кадиев. И Вие се отклонихте от темата. Господин Манев – за лично обяснение.

Колеги, това че свалихте гарда до най-ниските нива в тази зала, си е Ваша работа. Това че пратихте тук, на тази трибуна, човечец, който да измести темата, заради която си изкарахте всички кирливи ризи отпред на трибуната, си е Ваша работа. Но този старозагорски депутат, който си позволява да използва определения „милиционерски“… Само ще ти кажа, колега, че никога не съм бил милиционер, за разлика от много хора в тази зала. Накрая, Накрая, като старозагорски депутат, без да си отваряте Гугъл, излезте тук и изредете седемте имена на Стара Загора, за да видят хората, че Стара Загора я знаете само на джипиес и Ви интересуват „Мини Марица-изток“

Ето това са интересите Ви в Стара Загора. Затова се молихте на лидерката на БСП да Ви направи водач на листата в Стара Загора. Това е истината. Без повече да използваме тук лични обиди – като ще си казваме, да си казваме истините, а не лично да се обиждаме. Благодаря Ви, господин Манев. Заповядайте, господин Иванов.

да се придържаме към темата, тъй като Вие сте призвана тук да водите обективно това Народно събрание. Тук всякакви теми

Ако Вие не сте били в последния случай, преди това непрекъснато се обаждахте, господин Манев, също. Много Ви моля за някакво въздържане. Да, отклониха се всички от темата, защото темата явно е такава. Мисля, че всеки път, когато има такава тема, напрежението се нагнетява и нещата малко излизат извън контрол. Благодаря Ви. Ако сте засегнат, ако наистина не сте се обаждали толкова много, се извинявам. Заповядайте, господин Кадиев.

Други изказвания? Заповядайте.

Господин Кадиев и господин Манев, проведете си разговора извън пленарната зала.

Господин Христо Иванов какво призова? Да разширим обхвата – защо? Защото е всеизвестно, че има много повече незаконно строителство. Нещо повече, може ли ние от парламента да станем ДНСК, за да констатираме незаконното строителство? Преди време коментирахме как бивш министър-председател с бивш министър на регионалното развитие инспектират строеж, за който няма издадено разрешение за строеж. Незаконно строителство! Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството преди няколко седмици какво каза – нещо идентично с „Буджака“? Че е констатирал строителство на магистрала, на мост по магистрала без чертежи, без записка, без инвестиционен проект.

Господин Георгиев, аз съм напълно съгласен с Вас, че темата за незаконното строителство е огромна.

тук въпросът е към Вас: защо, когато внасяхте този проект за комисия, не предложихте на колегите Ви от ДПС да разширите обхвата на темата и трябва да правите това от трибуната на Народното събрание? Вторият въпрос е към колегите от ДПС – ако искат, и те да вземат отношение.

незаконното строителство в Обзор. Защо пропуснахте Обзор? Тоест като сте принципни и искате да борите незаконното строителство, ходете и на „Буджака“, ходете и на Обзор, ходете и на Синеморец, ходете и на Нестинарка,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

само с две уточнения. В основанието следва да бъде чл. 36 съгласно действащия Правилник и в последната т. 4 – липсват членовете: „Избира председател, заместник-председател и членове“. Подлагам на гласуване така направените от мен редакционни предложения.

какво е Вашето отношение към предложенията?

Сега преминаваме към предложения за председател, заместник-председател и членове на Комисията. От „Има такъв народ“ – заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. От името на парламентарната група на „Има такъв народ“ предлагаме за членове на Комисията господин Тошко Йорданов и господин Станислав Балабанов. Благодаря Ви. От ГЕРБ-СДС – Младен Шишков и Любен Дилов бяха предложени. От „БСП за България“?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! От името на „БСП за България“ за членове предлагаме Веска Ненчева и Тодор Байчев. Благодаря Ви. Много Ви моля за тишина в залата. От „Демократична България“ – заповядайте.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 От „Движението за права и свободи“? Благодаря, госпожо Председател. От името на „Движението за права и свободи“ предлагаме господин Джевдет Чакъров и господин Севим Али, като Джевдет Чакъров – за председател на Комисията. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря. И от „Изправи се БГ! Ние идваме!“ – заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. От името на парламентарната ни група предлагаме Меглена Гунчева и Живко Табаков за членове.

Благодаря Ви. Съгласно обаче приетото решение Комисията трябва да има и заместник-председател. Такъв не беше предложен. Ще направи ли някой предложение? Любен Дилов правите – за заместник-председател.